Kolegice i kolege, lijepo vas pozdravljam. Nastavljamo sa današnjim radom. Na redu je šesta točka dnevnoga reda - Konačni prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 667. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća sa sjednica odbora ste također primili. S nama je državna tajnica u Ministarstvu financija gospođa Ivana Maletić. Želi li ona uvodno? Da. Izvolite tajnice. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ja ću samo ukratko reći s obzirom da je riječ o Zakonu o državnom uredu za reviziju koji je u drugom čitanju. U biti ću naglasiti samo razlike u odnosu na prijedlog zakona koji je bio 15. prosinca 2010. godine. Ono što je dodano i promijenjeno je da se sva prava i obveze ovlaštenih državnih revizora primjenjuju, da se na njih primjenjuju propisi kao za državne službenike. Isto tako da se Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj reviziji ali i izvještaja o izvršenju državnog proračuna i te promjene mora dostaviti. Dakle, sad je utvrđen rok do 1. lipnja. Prije nije bio taj rok na taj način definiran u samom zakonu. Isto tako su dodani stručni uvjeti i godine radnog iskustva koje treba ispunjavati kandidat za glavnog državnog revizora i zamjenika glavnog državnog revizora. Dakle, prije je bilo samo osobni ugled i profesionalno iskustvo. Onda smo upravo temeljem vaše rasprave i vaših zaključaka u biti dodali da je potrebna preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. I ono što je još bitno 12 godina radnog iskustva u struci i ugled i profesionalno iskustvo na području javnih financija. Dakle, taj dio je isto riješen. Uveden je isto tako institut udaljenja ako je protiv glavnog državnog revizora pokrenut bilo kakav kazneni postupak, znači za kazneno djelo. Dodana je uredba prema kojoj Državni ured za reviziju uz obavljanje revizije prema godišnjem programu i planu rada reviziju može obavljati i na zahtjev Hrvatskog sabora. To je isto jedan bitan element i sama Europska komisija je ukazala na potrebu za tim. sprječavanje konflikta interesa je još posebno apostrofirano, te je navedeno da ovlašteni državni revizor ne smije biti član nadzornog odbora ili drugog organa trgovačkog društva i drugih pravnih osoba koje podliježu reviziji Državnog ureda za reviziju.

Prelazimo onda na raspravu u ime klubova zastupnika. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i uvaženi kolega Damir Sesvečan. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa evo, dakle pred nama je u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju. Nakon što ga je Hrvatski sabor u prvom čitanju raspravio na plenarnoj sjednici u prosincu prošle godine kao što je i državna tajnica rekla. Dakle, donošenje ovog Zakona odmah ću naglasiti Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati, a konkretnije ovim Zakonom kao što je to određeno u članku 1. uređuje osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i upravljanje Državnim uredom za reviziju, način rada i izvješćivanje, dužnosti i prava ovlaštenih državnih revizora i drugih zaposlenika, te suradnja Državnog ureda za reviziju sa drugim tijelima. Potreba donošenja ovog Zakona proizlazi iz ustavnih odredbi utvrđenih promjenama Ustava Republike Hrvatske iz lipnja prošle godine. Tim je promjenama uređeno pitanje neovisnog položaja Državnog ureda za reviziju kao najviše revizijske institucije Republike Hrvatske, a a do tada je položaj Državnog ureda za reviziju bio uređen isključivo Zakonom o Državnoj reviziji. Isto tako, sukladno preporukama Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i preporukama Limske i Pariške deklaracije, jačanja neovisnosti, dakle i funkcionalne i financijske, Državnog ureda za reviziju kroz dopunu ustavnih odredbi zatražila je i Europska komisija i to u formi mjerila za zatvaranje poglavlja 32. – Financijski nadzor. Isto tako, Ustavnim zakonom za provedbu Ustava iz listopada 2010. u članku 7. propisana je potreba donošenja zakona koji će se odnositi na Državni ured za reviziju s obzirom da se ustavne odredbe o tom pitanju naravno ne mogu neposredno primjenjivati. Dakle, prijedlog zakona koji je pred nama u odnosu na prvo čitanje dodatno je uređen, dodatno je poboljšan i to ne samo nomotehnički, terminološki već i sadržajno. Najveći broj prijedloga i primjedbi iznijetih u raspravama na plenarnoj sjednici ili kroz prijedloge pojedinih klubova zastupnika kao i radnih tijela Sabora predlagatelj je prihvatio, pa prema tome mislim da nema zapreka da se ovaj Zakon ne prihvati. Prema tome, shodno tome Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje predmetnog Zakona o Državnom uredu za reviziju. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Klub zastupnika SDP-a, i uvažena kolegica Nadica Jelaš. Izvolite uvažena kolegice. **Jelaš,

Državni ured za reviziju osnovan je 1993. godine i do sada je vrlo profesionalno i odgovorno odrađivao zahtjevan posao kontrole trošenja novca poreznih obveznika i zaštite državne imovine. Za ilustraciju ću reći da godišnji opseg javnih sredstava koja su bila predmet državne revizije je dosezao otprilike polovinu domaćeg bruto proizvoda, dakle praktički svaka druga stavka domaćeg bruto proizvoda je bila revidirana. Izvješća Državnog ureda za reviziju redovno su u Saboru imala podršku i pozicije i opozicije, pri čemu se isto tako redovno isticala i edukativna i antikorupcijska uloga Državnog ureda za reviziju. Mnogo rjeđe govorilo se o tome da je Državni ured za reviziju uz svoje redovne zadatke odradio i jedan izuzetno obiman i izuzetno vrijedan posao, dakle reviziju pretvorbe i privatizacije. Na žalost neke druge institucije nisu dalje odradile taj posao, nisu procesuirale mnogobrojne nepravilnosti i nezakonitosti utvrđene revizijom, tako da su zapravo tisuće stranica revizijskog nalaza o pretvorbi i privatizaciji ostale, mogli bismo gotovo reći mrtvo slovo na papiru. Međutim činjenica je da taj nalaz postoji, i da se uvijek može iskoristiti za pokretanje odgovarajućih postupaka. Ovo tim više što je posljednjim izmjenama u Ustav ugrađena i odredba o nezastarijevanju pretvorbenog i privatizacijskog kriminala. Osnovni preduvjet za učinkovitu reviziju javnog sektora, kao onog koji upravlja javnim novcem je neovisnost državne revizije. U tom smislu jedan od zahtjeva Europske Komisije postavljen još 2007. godine, u procesu harmonizacije hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije bio je taj da se funkcionalna i financijska neovisnost Državnog ureda za reviziju ugradi u hrvatski Ustav, i taj je zahtjev bio pretočen i u jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 32., dakle financijski nadzor. Posljednjim izmjenama i dopunama Ustava sredinom prošle godine taj je zahtjev ispunjen, i to na način da je unošenjem članka 53.a u Ustav Državni ured za reviziju određen kao najviša revizijska institucija u Republici Hrvatskoj, samostalna i potpuno neovisna u svom radu. I upravo ta samostalnost i neovisnost Državnog ureda za reviziju predstavljaju po meni suštinu ovog zakonskog teksta o kojem danas govorimo. Samostalnost Državnog ureda za reviziju očituje se prije svega u načinu rada, odnosno u samostalnom utvrđivanju godišnjeg programa i plana rada na temelju određenih kriterija. Na temelju preporuke opće uprave za proračun Europske Komisije, a vezano upravo za način rada Državnog ureda za reviziju u prijedlog zakona je stavljena i mogućnost da se revizija osim na temelju dakle dakle tog godišnjeg programa rada obavlja i prema pojedinačnim zahtjevima Hrvatskog sabora, ali opet uz uvjet da opravdanost tog zahtjeva prethodno ocijeni glavni državni revizor, dakle da kažemo slikovito njegova je ipak posljednja. Samostalnost Državnog ureda za reviziju očituje se između ostalog i u financijskoj neovisnosti koja je definirana formulacijom da Državni ured za reviziju samostalno planira sredstva potrebna za svoj rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu. Jednako tako samostalnost i neovisnost Državnog ureda za reviziju proizlazi i iz činjenice da plaće ovlaštenih revizora isplaćuju temeljem posebnog Zakona o plaćam ovlaštenih državnih revizora. U raspravi o zakonskom tekstu u prvom čitanju, izneseno je niz kvalitetnih prijedloga, prvenstveno usmjerenih na osiguranje najviše razine stručnosti, profesionalnog iskustva i osobnog ugleda glavnog državnog revizora i njegovog zamjenika, ali i ovlaštenih revizora, obzirom upravo na naprijed istaknutu visoku razinu njihove samostalnosti i neovisnosti u postupanju. Dakle nastojalo se da velike ovlasti s jedne strane budu uravnotežene i s velikom odgovornošću, odnosno s visokim uvjetima, dakle i onim profesionalnim, i onim moralnim što ih moraju zadovoljavati osobe koje će obavljati odgovoran posao revizora. U tom smislu za glavnog državnog revizora uveden je institut suspenzije, dok je za ovlaštene revizore pooštren kriterij neosuđivanja na način da ovlašteni revizor može biti samo osoba koja nije osuđivana za bilo koju vrstu kaznenog djela, a ne samo za djela gospodarskog gospodarskog kriminaliteta, kao što je bilo to u prvobitnom tekstu zakona. Isto tako ovlašteni revizor ne smije biti član ni jednog nadzornog odbora, ili drugog organa trgovačkih društava, ili drugih pravnih osoba koje podliježu obvezi revizije Državnog ureda za reviziju. Jednom riječju dakle većina prijedloga iznesena i na Odboru za financije, i u samoj plenarnoj raspravi, ali i od strane Europske Komisije prihvaćena je i uvrštena u konačni tekst zakona, a za ono što nije prihvaćeno iznesena su argumentirana obrazloženja. I zaključno, i da u drugim slučajevima postoji veća spremnost pozicije za uvažavanje primjedbi, pa i ovih opozicijskih, kao što je to u primjeru ovog zakona bio slučaj, imali bismo manje žučnih rasprava, i u konačnici bismo češće usvajali i to konsenzusom dobre zakone. Tako smo ovaj puta u konačnom tekstu dobili jedan prije svega jasan, odnosno u cjelini gledano solidan zakon, koji bi trebao biti efikasan instrument za identifikaciju svih onih koji su nečiji poslušnici, a ne dobri gospodari javnim novcem hrvatskih poreznih obveznika. Hvala lijepa. ispravio bih netočan navod za koji niste vi krivi, a nalazi se, vi ste točno citirali, ali je netočno to što piše. U obrazloženju na stranici 8. kad se pozivamo, ja sam dužan to ponovo istaknuti, kad se pozivamo na članke Ustava, ovdje se opet pozivamo na članak 53.a, a podsjećam zastupnike da u važećem, u posljednjem i još uvijek važećem Ustavu nemamo članka 53.a, i kao što sam nedavno govorio o tome da smo u ono vrijeme bili donijeli od 116, 103 zakona koja nisu bila usklađena s točno s točno numeriranim člancima zakona, molio bih da se povede računa o tome da što prije dobijemo ispravan pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske, jer u važećem, u onom 85 broju Narodnih novina još uvijek nemamo članka 53.a, imamo članak 54. on i to treba ispraviti. Kao što je, gospodine potpredsjedniče, i u uvodu ponovno Vlada, dakle predlagatelj se poziva na članak 84. Ustava, a u ovom koji je još uvijek važeći taj govori da su sjednice Hrvatskog sabora javne, a netko ima pravo predlagati. Pa molim da konačno se evo i na Predsjedništvu Sabora povede računa o tome da uskladimo numeraciju tih članaka onako kako to treba biti. Uvaženi kolega Boris Klemenić i Klub zastupnika HSS-a. **Klemenić, Boris (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Državni ured za reviziju osnovan je sada već možemo reći davne '93. godine Zakonom o državnoj reviziji. Zakonom je utvrđeno da se revizija obavlja na način i prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija. Limska deklaracija utvrdila je intosai revizijske standarde kojima se određuju rad i funkcioniranje državnih revizijskih institucija i njihova temeljna načela. A osnovni cilj je naglašavanje neovisnosti državnog revidiranja. Uz tako visoke intosai revizijske standarde pitanje neovisnosti institucije Državne revizije bave se i Meksička deklaracija o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija usvojena 2007. godine. Intosai etički kodeks i brojne rezolucije i deklaracije te Praška deklaracija prihvaćena na sastanku čelnika državnih revizija srednje i istočne Europe i Europskog revizorskog suda iz 1999. godine. U kontekstu europske integracije RH istaknut je konkretan zahtjev Europske komisije iz lipnja 2007. godine u dokumentu koji se zove - Zajedničko stajalište Europske unije za Poglavlje 32., a to je Financijski nadzor, a vezano uz očuvanje funkcionalne i financijske neovisnosti Državnog ureda za reviziju putem izmjena i dopuna ustavnih odredbi ili nacionalnog zakonodavstva koje imaju jednak učinak te donošenje i provedbu potrebnih popratnih propisa. Konačnim prijedlogom zakona usvojeni su preporučeni revizijski standardi kao i respektirani svi dokumenti i zahtjevi proistekli iz pregovaračkog procesa. Ovim predloženim zakonom precizno i jasno uređuje se ustrojstvo, nadležnost, upravljanje, način rada i izvješćivanja te dužnosti i prava ovlaštenih državnih revizora i suradnja sa drugim tijelima. Detaljno se razrađuje ustrojstvo, način rada, primanje ovlaštenih revizora u radni odnos, odnosno uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih revizora, prestanka rada, a druga pitanja koja detaljnije treba urediti propisuje se normativnim aktima i Statutom Državnog ureda za reviziju. Konačnim prijedlogom zakona propisuje se imenovanje Glavnog državnog revizora, njegova odgovornost i opseg djelovanja, duljina mandata te su usvojene primjedbe i prijedlozi izrečeni u prvom čitanju zakona što je po meni bitno za naglasiti, a koji se odnose i na propisivanje formalnih uvjeta za Glavnog državnog revizora. Moramo primijetiti da nije usvojen prijedlog raspisivanja javnog natječaja za izbor Glavnog državnog revizora. A također se navodi način rada i izvješćivanja o obavljenim revizijama te su postavljeni precizni rokovi kako za revizore tako i za zakonske predstavnike subjekata revizije. Također, u članku 11. ovog končanog prijedloga zakona propisuje se da Glavni državni revizor ima zamjenika kojeg imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Glavnog državnog revizora za kojega se isto ne raspisuje javni natječaj nego se bira na prijedlog Glavnog državnog revizora. Klub HSS-a nalazi da je zakonom dobro uređeno pitanje pristupa ovlaštenih revizora informacijama, podacima i dokumentaciji potrebnoj u tijeku revizije tj. obveze subjekta revizije da zatraženu dokumentaciju stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru. Predloženim zakonom člankom 15. precizira se da do konca tekuće godine Glavni državni revizor podnosi izvješće Hrvatskom saboru za prethodnu godinu nakon čega se isto objavljuje na web stranicama Državnog ureda za reviziju čime se omogućuje transparentniji uvid u provedene revizije. Ako se sjećate u raspravi, znači na prvom čitanju, upravo je to bio jedan od stvari oko kojega smo dvojili i drago mi je što je evo i predlagatelj usvojio ove naše primjedbe, odnosno primjedbe kluba HSS-a, a koliko se sjećam i kluba HDSSB-a. Smatramo da ti podaci trebaju biti objavljeni i dostupni javnosti što je jedan od važnih koraka suzbijanja koruptivnih radnji u hrvatskome društvu. Klub HSS-a pozdravlja predloženi zakon, a mišljenja smo da su učinjene kvalitetne izmjene u odnosu na prvo čitanje zakona te da isti jasno, precizno i sistematično uređuje pitanje organizacije Državnog ureda za reviziju kao i da je u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe te ostalim izvorima prava EU. prava EU. I na kraju klub HSS-a podržat će ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Na redu je Klub zastupnika HNS-HSU-a, a u ime kluba uvažena kolegica zastupnica Danica Hursa. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji zakona, kolegice i kolege. Evo ja ću na samom početku reći da će klub HNS-HSU- podržati i ovaj konačni prijedlog zakona jer smo eto i u prvom čitanju podržali prijedlog. Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju, to je europski zakon kojim se usklađuje naše zakonodavstvo u ovom području s pravnom stečevinom EU. Odmah treba reći da je predlagatelj u konačni prijedlog ugradio veliki broj primjedaba, što je dobro, koje su iznesene u raspravi tijekom prvog čitanja. Klub HNS-HSU-a je podržao donošenje ovog zakona u prvom čitanju i nije imao većih primjedaba, ali smo također podržali prijedloge nekih od klubova. Neke od usvojenih primjedbi evo ću podcrtati. Tako je u zakon ušlo da će se na ovlaštene državne revizore primjenjivati propisi koji se odnose na državne službenike. Ugrađeno je također da su dodani stručni uvjeti i godine radnog iskustva koje treba ispunjavati kandidat za Glavnog državnog revizora, preciznije su definirani uvjeti za razrješenje Glavnog državnog revizora u slučaju počinjenja kaznenog djela kao i mogućnost suspenzije Glavnog državnog revizora. Dodano je da ovlašteni državni revizor ne smije biti član nadzornog odbora ili drugog organa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje podliježu reviziji Državnog ureda za reviziju. Prihvaćanje ove primjedbe nam se čini dosta značajnim za neovisnost i transparentnost u radu ovlaštenog državnog revizora. šteta je što predlagatelj nije prihvatio primjedbu da se zakonom propišu rokovi kojima bi se revidirali proračuni jedinica lokalne samouprave. Eto još jedanput držimo da je ova verzija u konačnom prijedlogu jedan nov i kvalitetan iskorak pa ćemo podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju. Hvala. Hvala lijepo. Završili smo raspravu po klubovima, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se za prijavio uvaženi kolega Željko Turk. Izvolite kolega Turk.

unošenjem članka 53.a Ustav je odredio Državni ured za reviziju kao najvišu revizijsku instituciju RH, samostalnu i neovisnu u svom radu. Državni ured za reviziju osnovan je 1993. godine temeljem Zakona o državnoj reviziji kojim je ujedno propisano da se revizija obavlja na način i prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija. Osnovna načela neovisnosti prepoznata u zajednici državnih revizija kao temeljni zahtjev za učinkovito funkcioniranje revidiranje javnog sektora, koji proizlaze iz navedenih dokumenata su sljedeće: to je odgovarajući ustavni odnosno zakonski okvir i njegova djelatna primjena, neovisnost čelnika institucije Državne revizije uključujući utvrđeno trajanje mandata i zakonsku zaštitu u obavljanju svoje dužnosti, dovoljno široka ovlaštenja te potpuna diskrecija u obavljanju funkcije institucije, neograničen pristup informacijama, osobama i dokumentima, pravo i obveza izvješćivanja o radu same institucije, sloboda odlučivanja o sadržaju samih revizijskih izvješća i o vremenu obavljanja revizije. Ono što posebno smatram ja osobno da je bitno to je postojanje učinkovitih mehanizama praćenja a učinjeno po preporukama Državne revizije po svojim nalazima, te financijska i sama upravljačka autonomija. A na kraju bih rekao da je to djelotvoran odnos između instituta Državne revizije i zakonodavne vlasti, a utvrđenje samim Ustavom. Potrebu usklađivanja i prilagodbe načina i pravila rada Državnog ureda za reviziju sa međunarodno prihvaćenim standardima i najboljom europskom praksom u pogledu pouzdanosti ... upravljanja u svom mišljenju o zahtjevu RH za članstvo u EU u travnju 2004. potvrdila je sama Europska komisija. A isto tako Europska komisija postavila je 2007. u dokumentu zajedničko stajalište Hrvatske i Unije za poglavlje 23. Financijski nadzor i mjerila kao osnova ili uvjet za samozatvaranja poglavlja, te ovim konačnim prijedlogom zakona respektirani su svi navedeni dokumenti i zahtjevi proistekli iz pregovaračkog procesa do sada od samog naziva zakona koji će se zvati Zakon o Državnom uredu za reviziju do osiguravanju neovisnosti u planiranju i provedbi poslova, obavljanju revizije izvještavanju te financiranju. Možda samo nekoliko rečenica da u svom obavljanju poslova u izvršnoj vlasti jednog grada, grada Zaprešića i sam sam čimbenik koji je upoznat sa radom Državne revizije na terenu, da i sam sam svjedok da u zadnjih desetak godina posebice zadnjih godina napravljen ... iskorak kako u radu Državne revizije ali možda s jednom naznakom koja nije dovoljno do sada iskazivana da Državna revizija nije ovdje da nekoga osudi uvjetno rečeno nego da kroz svoj rad da i preporuke kako bi u vremenu koji slijedi, dakle one ustanove koje je Državna revizija i imala predmet rada učine poboljšanja. I zapravo svako izvješće i počinje sa time što je od zadnje revizije koja je obavljana učinjeno da se propusti uklone te takove stvore pretpostavke za kvalitetniji rad u vremenu koji slijedi. Jasno je da je rad Državne revizije ne terenu bitan kako zbog tog jednog konkretnog savjetodavnog dijela, ali isto tako zbog toga što Državna revizija u svom poslu objedinjuje u svom radu i čitav niz zakona i zakonskih odredbi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave moraju se pridržavati, znači da je taj rad vrlo kompleksan i da je puno širi od čistog onog uskog djelovanja praćenja financijskih pokazatelja, jer zapravo to praksa u poslu u vremenu koji sam ja uspio i proanalizirati reći da je tome tako. Možda dodati rečenicu dvije da je uz rad Državne revizije iako nije direktna tema ove današnje točke dnevnog reda i donošenja ovog zakona bitno reći da je u velikom dijelu da zakonodavno formiranje i interne revizije, dakle kako gradova, općina, županije ili drugih ustanova koje djeluju komplementarno koje su također u okviru tih jedinica neovisna neovisna tijela podložena rada dakle jednog isključivog načina kažem s velikom dozom neovisnosti koje na neki način su naše male tržne revizije u malome, da su se pokazale u praksi vrlo bitne, da je bila jedna manjkavost u zakonu koja je ukazivala na to da ukoliko i nisu bile osnivane interne revizije zakon je davao kaznene odredbe, ali usuđujem se reći da je veliki dio jedinica lokalne samouprave učinio taj iskorak te formirao te urede ili sa jednim ili sa više zaposlenika što je na bitan način i pomoglo kako bi rad bio u skladu sa zakonom, jer valja ovdje spomenuti da je velikim dijelom kada govorimo određenim nepravilnostima nisu rezultat želje ili namjere nego nepoznavanja zakonskih i inih obaveza koja onda kako interna revizija ali i državna revizija u okviru svojih mišljenja dakle onih uvjetovanih daje kao nalog da se u vremenu koje u sljedećem godišnjem razdoblju i isprave kao takove. Kao što se moglo u raspravi ovdje čuti i od djela sugovornika do sada neovisno koje političkoj opciji pripadamo, dakle uredno rad Državne revizije se pokazuje efikasnim, opravdanim prije svega te shodno tome i u kontekstu ove točke dnevnog reda dajem podršku donošenju ovog zakona. Hvala. **Friščić, Josip I na redu je uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Izvolite kolegice. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, predstavnice Državnog ureda za reviziju, kolegice i kolege zastupnici. Evo odmah na početku ću reći da ću podržati donošenje Naime, Konačni prijedlog Zakona o Državnom uredu za reviziju u odnosu na prvobitni prijedlog zakona doživio je određene izmjene i poboljšanja. Potrebno je reći da je Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj razmotrio one prijedloge zastupnika u Hrvatskom saboru i one koje je smatrao da su opravdane ugradila u konačni prijedlog zakona. Ovim se zakonom osigurava pravni i zakonodavni temelj, te puna usklađenost i prilagodba načina i pravila pravila Državnog ureda za reviziju s međunarodno prihvaćenim standardima i najboljom europskom praksom u pogledu pouzdanosti financijskog nadzora. ispunjene su i odredbe iz poglavlja 32. – Financijski nadzor što je i bio uvjet za zatvaranje tog poglavlja u procesu pristupanja Hrvatske u članstvo Europske unije, a što znači prihvaćanje svih dokumenata koje je potvrdila Europska Europska komisija u tom području i svih navedenih dokumenata koji su dio i međunarodnog prava. Potrebno je dakle urediti posebni zakon što se ovim zakonom i nastojalo postići, znači osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada najviše revizijske institucije u Republici Hrvatskoj, a to je Državni ured za reviziju. Osnovna načela neovisnosti prepoznata u zajednici državnih revizija kao temeljni zahtjev za učinkovito funkcioniranje revidiranja javnog sektora, a koje proizlaze iz navedenih dokumenata su ugrađena u konačni prijedlog zakona, a u suštini sadrže: normativno uređenje Državnog ureda za reviziju kao najviše institucije za obavljanje poslova Državne vanjske revizije neovisne i samostalne u svom radu, uređuju se nadležnosti, unutarnji ustroj i način rada te naglašava funkcionalna i financijska neovisnost ureda. Kroz čitav tekst ovog zakona, ali i kroz navedene dokumente europskog zakonodavstva provlači se ideja potpune neovisnosti Državne revizije od bilo kakvog vanjskog utjecaja na njezin rad, a tu neovisnost osigurava joj ovaj zakon. U stručnom smislu revizija je u smislu ovog zakona ispitivanje i provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole i unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja iskazuju li financijski izvještaj istinit financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i računovodstvenim Isto tako, revizijom se provjerava postupak i transparentnost financijskih transakcija u smislu zakonskog korištenja javnih sredstava i općeg dobra. Na kraju postupka revizije treba dati ocjenu djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti te davanje ocjene o učinkovitosti, to je po meni jako važno, ostvarenja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih financijskih transakcija, programa i projekata. Zakonski predstavnik, odnosno subjekt revizije obvezan je ovlaštenom državnom revizoru staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća, evidencije te druge informacije za potrebe obavljanja revizije. Mislim da je potrebno naglasiti da je subjekt revizije obvezan ovlaštenom ovlaštenom državnom revizoru staviti na raspolaganje i dokumentaciju koja predstavlja poslovnu i drugu tajnu radi obavljanja revizije i utvrđivanja realnog i objektivnog nalaza revizije. Normalno da dokumentacija, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije dobivene tijekom obavljanja revizije mogu se koristiti samo za izradu izvješća o obavljenoj reviziji. Nakon obavljene revizije sastavlja se nacrt izvješća o obavljenoj reviziji, dostavlja se zakonskom predstavniku subjekata revizije na očitovanje, a on se u roku od 8 dana mora očitovati o tom izvješću. Osobno mislim da zakonska odredba po kojoj zakonski predstavnik subjekte revizije u roku 60 dana od dana primitka izvješća dostavlja Državnom uredu za reviziju pisano očitovanje o poduzetim mjerama po nalazima revizije, daje mogućnost izvršnim i zakonodavnim tijelima državne, ali i lokalne samouprave da poduzimaju mjere za sprečavanje nepravilnosti i nezakonitosti u financijskom poslovanju i poduzimanju mjera za kažnjavanje onih koji su nezakonito postupali. Bitno je da se nalazi koje Državna revizija uoči da se oni provedu kako bi se i da se te nezakonitosti više ne ponove. Iako je neovisan u svom radu državni Iako je neovisan u svom radu državni revizor podnosi jednom godišnje, odnosno Državna revizija, izvješće Hrvatskom saboru o radu Državnog ureda za reviziju koje se objavljuje na web stranicama Državnog ureda za reviziju, a to znači da je po ovom zakonu rad Državnog ureda za reviziju javan, ali i potpuno neovisan i financijski i programski u svom radu. Bilo je prijedloga da se državni ured obveže da mora izvršiti reviziju svih jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društva u državnom vlasništvu, ali da bi mu to znatno utjecalo na kvalitetu i samostalnost u radu. Mislim da je učinkovitije da državni ured kvalitetno izvršava svoj program rada za tekuću godinu koju u konačnici potvrđuje i Hrvatski sabor. Na kraju, slažem se s ovim konačnim prijedlogom zakona. Mislim da je bilo dosta vremena za prijedloge njegova poboljšanja, da su oni važni pristigli prijedlozi i prihvaćeni i da se kao takav ovaj zakon može prihvatiti. Dat ću svoju podršku. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Više prijava nema. Stoga ja zaključujem raspravu. Predstavnici predlagatelja nema potrebe za završno obraćanje, nema. Onda zaključujem i ovu točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti kao što je uobičajeno